Prijedlog odluke o razrješenju 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi. Predlagatelj odluke je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik Odbora

Prijedlog odluke na temelju članka 63. Poslovnika Hrvatskog sabora Vijeću za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora na 103. sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine utvrdio je i Hrvatskom saboru podnosi Prijedlog odluke o razrješenju 6 članova Vijeća za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije kako bi se sukladno članku 204. stavku 2. Poslovnika uvrstio u dnevni red 26. sjednice i Dakle radi se o tome da šestorici članova Vijeća za civilni nadzor u 10. mjesecu bi izašao, istekao mandat. S obzirom da je donesen novi Zakon o sigurnosnim službama i s obzirom da mi na jesen ne znamo kako će biti sa zasjedanjem odlučili smo predložiti Hrvatskom saboru ranije i Odbor je jednoglasno donio odluku da se ide sa raspisivanjem javnog poziva poziva za imenovanje novog. Mi smo taj drugi dio posla obavili i stoga sada kao prvu odluku predlažemo Hrvatskom saboru da se ovih 6 razriješi kako bi onda mogli odlučiti odnosno imenovati nove članove. Gospodine predsjedniče da odmah i drugi

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora na 103. sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine utvrdio je i Hrvatskom saboru podnosi Prijedlog o imenovanju prijedloga i 6 članova, predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Pa predlažemo na osnovu prikupljenih i javnim pozivom ponuda došlo je ukupno 19. Od toga su 3 iz formalnih razloga nisu mogle biti uzete u razmatranje. Ostalih 16 je dato, stoji na potpunu potpunu provjeru i nakon toga što smo dobili potpunu provjeru za svih 16 kandidata većinom glasova; 7 glasova za, 2 glasa suzdržana i 1 protiv predlažemo Hrvatskom saboru da u Vijeće za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije imenuju se: Mile Čulumović koji je bio za predsjednika, koji je bio dosadašnji v.d. predsjednik. I smatramo da je to dobro obavljao. I predlažemo ga za novog predsjednika. Za članove Krunoslav Antoliš, Zoran Grgić, Dražen Harasin, Sanja Sarnavka, Miroslav Šeparović, Nenada Vukman. Hrvatskom saboru želim još reći da se Odbor u prijedlozima rukovodio time da 5 članova koji su dosadašnji bili u tom vijeću predložimo da i dalje nastavi raditi zbog kontinuiteta jer su oni dobro savladali taj posao i dobro su na kraju to radili, a da dva nova člana budu imenovana. To je Dražen Harasin, magistar kineziologije i Sanja Sarnavka profesorica komparativne književnosti iz Zagreba koja je predložena od nevladine Udruge “BaBe“ i mi smo smatrali da je dobro da takva nevladina udruga bude uključena u rad toga vijeća. To je najkraće rečeno. Očekujemo i predlažemo Hrvatskom saboru da prihvati taj prijedlog. Molim. Otvaram raspravu. Opširnije. Za raspravu se ne javlja nitko. Da li se može rasprava gospodine Vujić koja nije otvorena zatvoriti. To bi, to mene ta dilema dugo već muči. Hoćete odgovoriti pismeno ili u pisanoj formi? Ha, ha. Ja bih onda zaključio ovu temu. Uvjeren sam sa dosta velikim stupnjem vjerojatnosti, ne potpuno.